Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 4.1.2022 pidettävään täysistuntoon. — Edustaja Edustaja Turtiainen. Kiitos, arvoisa puhemies! En hyväksy tässä talossa tapahtuvaa jatkuvaa asioiden puliveivaamista ja sen vuoksi esitän — tai VKK-eduskuntaryhmä että pöydällepano suoritetaan aikaisintaan huomenna pidettävään täysistuntoon, niin kuin se eduskunnan työjärjestyksen 57 §:ssä on säädetty. — Kiitos.

Kiitos,